**Jarnjak, Ivan (HDZ)** Idemo dalje sa raspravom. To je – - Konačni prijedlog Zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 249 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Izvješća ste primili na sjednicu. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo, zastupnica Dragica Zgrebec i zajednički klubovi HSS-a i HDZ-a. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Josip Kraljičković, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora. Zadovoljstvo mi je u ime predlagača hrvatske Vlade ukratko predstaviti Prijedlog Zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo s Konačnim prijedlogom zakona. Ovim zakonskim prijedlogom uređuje se osnivanje Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo kao javne ustanove u području poljoprivrede, hrane i ruralnog razvoja. Osnivanje navedene ustanove određeno je u programu Vlada Republike Hrvatske za mandatno razdoblje 2008. do 2011. godine. U programu se navodi da se isti osniva radi istraživanja analize, te stručne podloge za potrebe planiranja, provođenja i kontrole mjera poljoprivredne i ruralne politike, povećanja konkurentnosti domaće poljoprivrede i agro biznisa te pregovora s EU. Osnivač centra je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača …/Govornik se ne razumije./… će Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Djelatnosti centra su upisane u članku 3., a centar kao pravni slijednik preuzima imovinu, sredstva, prava i obaveze, poslove te djelatnike Zavoda za voćarstvo, Zavoda za tlo, Zavoda za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske, Hrvatskoga zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo, te stanice sa južne kulture Dubrovnik koji prestaju sa radom upisom centra u sudski registar. Osim …/Govornik se ne razumije./… djelatnosti zavoda koje su oni obavljali kao javne djelatnosti i ostalo, centar će se baviti istraživanjima već prije navedenim. Tijela centra su upravno vijeće i ravnatelj. Unutarnji ustroj ovlasti tijela centra te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanja centra uređuju se statutom. Te za rad centra … /Govornik se ne razumije./ … proračuna za ovu godinu u iznosu od 2 milijuna kuna. Inače će svojim radom centar osiguravati sredstva iz radne djelatnosti kao iz državnog proračuna. Ovim centrom ćemo omogućiti sa postojećim zavodima i institucijama da imamo dobro inicijalnu kadrovsku, sadržajnu infrastrukturnu osnovicu za dobar rad centra, da imamo dobar sinergijski učinak, da racionaliziramo poslovanje postojećih institucija i putem manjeg broja članova upravnog vijeća i putem efikasnijeg boljega rada svih zaposlenih u centru, ali i mogućnosti dodatnih rada putem istraživanja kako je već navedeno. Ali također da se i centrima omogući bolja regionalna zastupljenost i rad takvoga centra. Prema postojećem prijedlogu već samim osnivanjem centra imamo 135 zaposlenih od čega 10 doktora znanosti i 17 magistara znanosti, odnosno ukupno 70 zaposlenih sa visokom stručnom spremom. Držimo da je to dobro jamstvo za uspjeh u početku samog centra. Primjer takvog centra kao što je ovdje navedeno imamo u zemljama u okruženu i u Austriji, odnosno Njemačkoj, odnosno u Sloveniji, a evo nedavno su bili kod nas u posjetu predstavnici ministarstva iz Italije i njihov veleposlanik gdje su nam povjerili suradnju. Takav centar postoji u Italiji, okuplja 26 regionalnih centara i ima račun godišnji od 130 milijuna eura i centar financira država putem … /Govornik se ne razumije./ … Evo predlažem da se ovaj zakon prihvati kako je i rečeno. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Odbor za zakonodavstvo? Ne. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav? Ne. I Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj? Ne. Dobro. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. I prvi je opet HNS uvaženi zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ovaj Prijedlog zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivrednu hranu i selo jedan je u nizu zakona čiji cilj je poboljšati ukupno stanje u poljoprivredi, a činjenica je koju treba i dati jedan novi doprinos, novi inpus preporodu hrvatskog sela što je bio i jedan od osnovnih razloga i jednog osnovnog programa. Nakon održanih zadnjih parlamentarnih izbora uvjetovane jedne od većinskih koalicijskih stranaka prema drugoj, a to je da se podrže projekti i programi koji će osigurati preporod hrvatskog sela. Činjenica da ovaj prijedlog zakona dobivamo u saborsku proceduru na jedan neuobičajeni način po hitnom postupku, ali s obzirom na ukupno stanje u poljoprivredi definitivno potrebno i nužno. I činjenica da o ovom zakonu govorimo u trenutku kada se ukupna poljoprivredna strategija ove države raspada po svim šavovima. A da se raspada po svim šavovima govore podaci da nam je pokriće uvoza sa izvozom palo ispod 50%, da nam je sa nekakvih 64% koliko smo imali pokriće uvoza sa izvozom u 2006. godini, da smo uspjeli u 2007. i 2008. godini spustiti se ispod 50%. Činjenica je da u zadnjih 10 godina u poljoprivredu potpuno opravdano uloženo negdje oko 25 milijardi, ali se postavlja pitanje što smo dobili za tih 25 milijardi. Da li nas zadovoljava uvoza sa izvozom ispod 50%? Da li nas zadovoljava da nam je ukupna poljoprivredna proizvodnja ovih 10 godina, znači u tom promatranom vremenu pala za 20%. Da nam je biljna proizvodnja pala za 19%. Prema tome, koja je opravdanost uloženih 25 milijardi kuna u zadnjih 10 godina u poljoprivrednu proizvodnju. Ili boje rečeno da li smo vodili razvoj poljoprivredne proizvodnje prije svega za poljoprivrednike, prije svega za selo korisno i da li selo, da li poljoprivredni proizvođači na selu imaju imaju koristi od 25 milijardi uloženih ili nemaju? Neki imaju, neki imaju definitivno. Sasvim sigurno imaju oni koji primaju poticaj za uvoz, jer imamo i tu kategoriju poticaja. Ali da li ona mala poljoprivredna gospodarstva koja su osnov i čija zastupljenost ukupne poljoprivredne proizvodnje preko 80%, kakvu i koliku korist su imali u ovih 10 godina u tih 25 milijardi. A u tom kontekstu i na temelju tih podataka jednostavno imamo potrebu mi u klubu Hrvatske narodne stranke imamo potrebu da i u ovom prijedlogu zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo da u kontekstu tih podataka raspravimo koliko smo korisni, koliko smo efikasni. prije svega koliko smo efikasni u trošenju novaca naših poreznih obveznika i koliko smo odgovorni prema hrvatskom selu, prema ruralnom razvitku kojega i o kojem se najviše govori u predizborno vrijeme, kojega se često koristi kao argument u svojoj osobnoj sposobnosti u svoju dobru želju, ali u samom provođenju samo na bazi ovih nekoliko podataka govori koliko smo efikasni. U osnovnim polazištima ovog zakona govori se da da imamo, da mi danas imamo mrežu fakulteta viših i visokih škola, da danas imamo znanstvene institute iz institucije, da imamo ustanove i organizacije osnovane za obavljanje djelatnosti u području poljoprivrede da imamo ustanove i organizacije osnovane u razvoj poljoprivrede. Imamo danas. I sad je moje pitanje koliko, kako i na koji način i mreža fakulteta i znanstveni instituti, i ustanove i organizacije osnovane za obavljanje djelatnosti u području poljoprivrede, i ovi ostali instituti, koji su oni dali doprinos u razvoju poljoprivrede, u razvoju sela ako mi imamo danas situaciju da nakon 25 milijardi uloženih sredstava u poljoprivredu imamo manju poljoprivrednu proizvodnju za 20%. Da li je to razlog da je resorno ministarstvo i Vlada Republike Hrvatske nama u Sabor uputila proceduru Prijedlog zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo. Hoće li centar koji će sad sve to objediniti postati efikasan? Ako hoće sasvim sigurno i mi u klubu Hrvatske narodne stranke podržat ćemo osnivanje tog centra, ako hoće. Međutim, ja pitam tko nam to garantira. Da li vjerovati nekome tko vodi ministarstvo već deset godina i s čijim vođenjem je uloženo 25 milijardi kuna a ukupna poljoprivredna proizvodnja je 20% manja. Da li imamo povjerenja temeljem tih podataka? U ovom prijedlogu zakona piše "Misija, svrha i zadaća centra". Misija centra je razvijati vrsnost stručnog istraživačkog rada te vrsnost servisiranja poljoprivrede i poljoprivrednika i prenositi znanje i tehnologiju iz područja poljoprivrede i srodnih znanosti u strukture uprave i gospodarstva koji se bave agrarnom politikom, ruralnim razvojem ili su pod utjecajem takve politike kao što su institucije koje se bave organiziranjem, proizvodnjom i primarnom preradom, zdravstvenim aspektima proizvoda i zaštitom okoliša u poljoprivredi. Odlično piše i odmah sad potpisujem. Ja vjerujem da svatko od nas u ovoj sabornici potpisuje takvu misiju i daje podršku takvoj misiji. Ali moje je opet pitanje da li a mi u klubu Hrvatske narodne stranke smatramo i ne samo u ovom prijedlogu zakona nego i u onim ostalim, Poljoprivrednoj komori. Ne znam zašto i zbog čega ta poljoprivredna komora konačni prijedlog zakona svakim novim dnevnim redom je sve više i više na začelju. Ne znam zašto. Ima li smo nedavno nažalost voljom većine prošao je Zakon o poljoprivrednom zemljištu, voljom većine prošao je Zakon o golfu. Kad govorimo o Zakonu o golfu postoji jedna odredba u tom zakonu da će Vlada Republike Hrvatske u roku od 30 dana donijeti sve potrebne odredbe da bi taj zakon bio operativan. Prema mojim informacijama a i svatko od vas može provjeriti. Vlada u 30 dana nije izvršila svoju obvezu. Zašto? A u tom kontekstu se postavlja čitav niz pitanja opravdanosti podrške ovakvog Prijedloga zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo. Koje su nam garancije? Činjenica je da ovaj prijedlog zakona ulazi u jednu znanstvenu sferu. Moje pitanje, a o tome će nešto i kolega Dorić kasnije u pojedinačnoj raspravi više reći, ali moje pitanje je da li je Ministarstvo znanosti bilo prisutno na Vladi kad se donosio ovakav prijedlog zakona? Da li je Ministarstvo znanosti podržalo ovakav prijedlog zakona? Jer, pojedine odredbe iz ovog prijedloga zakona zadiru direktno pod ingerenciju Ministarstva znanosti. Iščitavajući ovaj zakon mislim da ili kad se govorilo o tom zakonu na Vladi ili Ministarstvo znanosti nije bilo prisutno ili je Ministarstvo znanosti jednostavno propustilo ili bolje rečeno podvalilo svom koalicijskom partneru da jednostavno u saborsku proceduru dođe nešto što se zove Prijedlog zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo. Ja često, ne često nego svaki put i za govornicom i u raspravi u Saboru kad govorimo o bilo kojoj poljoprivrednoj temi, ja uporno postavljam pitanje ministru poljoprivrede gospodinu Pankretiću kad ćemo dobiti u Sabor tzv. zeleno izvješće. Ja vas želim kolegice vas želim kolegice i kolege zastupnici upozoriti da člankom 43. Zakona o poljoprivredi donesenom 2001. autor zakona upravo ministar poljoprivrede gospodin Pankretić, da u članku 43. piše slijedeće: "Godišnje izvješće o stanju u poljoprivredi u prethodnoj kalendarskoj godini tzv. zeleno izvješće izrađuje ministarstvo i dostavlja ga Vladi na utvrđivanje najkasnije do 15. svibnja tekuće godine, a Vlada ga dostavlja na prihvaćanje Saboru najkasnije do 30. lipnja tekuće godine. Zeleno izvješće", to je vrlo važno, "Zeleno izvješće sadrži ocjenu stanja i gospodarskog položaja poljoprivrede te prijedlog i način provedbe mjera poljoprivredne politike za slijedeće razdoblje.". Da li smo ikad do sada dobili to izvješće? Nismo. Ni 2002., ni 2003., ni 2004., ni Da li ćemo ga dobiti sada u 2009. za 2008. ne znam. Ali činjenica je da ga nismo dobili. Da li Vlada poštuje zakone ove države kad govorimo o zelenom izvješću u jednom segmentu koji se zove poljoprivreda, izuzetno važna, izuzetno bitna. Da li je to korektan odnos prema svim našim poljoprivrednim proizvođačima, posebno malim seoskim gospodarstvima. Sigurno da oni koji dobivaju znatne svote poticaja sigurno da njima to zeleno izvješće ne treba ali vjerujte mi oni koji ne dobivaju, oni koji su prisiljeni, primorani svoje poljoprivredno gospodarstvo iz godine u godinu smanjivati, na žalost i gasiti sigurno da oni traže to izvješće. I vjerujte kad bismo dobili zeleno izvješće u ovu sabornicu vjerujte mi da bi svi mi, ali doslovce svi, i oporba i većina imali dovoljno argumenata da sve ono što je dobro kad govorimo o poljoprivrednoj proizvodnji da bi podržali i da bi dali prijedloge za ono što nije dobro a činjenica je da puno toga nije dobro jer ponavljam, u deset godina uložili smo 25 milijardi kuna u poljoprivredu i za uzvrat smo dobili 20% nižu poljoprivrednu proizvodnju. Došli smo u situaciju da imamo pokrivenost uvoza izvozom 50%. Ponavljam, prije dvije godine pokrivenost je bila 64%. Prema tome, što se dešava? I zaključno, mi u Klubu Hrvatske narodne stranke smo uputili i tražimo zbog važnosti teme, zbog potrebe, zbog jednog izuzetnog teškog stanja u poljoprivredi tražimo da ovaj Prijedlog zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo sa konačnim prijedlogom zakona ide i u treće čitanje, isključivo iz razloga da raspravimo o njemu, da si pojasnimo jer puno toga je nejasno. Odbor na zakonodavstvu 9 točaka je imao pitanja i postoje pitanja, i da dobijemo jedan zakon koji će biti od koristi i od kojega će imati koristi poljoprivreda i poljoprivredna proizvodnja u ovoj državi, nešto za što smo svi suglasni da je potrebno podržati i nešto što pod hitno trebamo pripremiti jer vjerujte mi nismo ih pripremili za ulazak, ma nismo ih pripremili da uopće žive, veliki dio poljoprivrednih proizvođača da živi od svoje poljoprivredne proizvodnje, a da ne govorim da smo ih pripremili za Europu. I vjerujte mi, naši poljoprivredni proizvođači, pogotovo mala seoska gospodarstva su izuzetno vrijedni i marljivi ljudi i budite sigurni da njihova imanja nisu zapuštena zašto što neće raditi nego zato što u svoju poljoprivrednu proizvodnju ulože 100 a dobiju 80, 60 pa čak i 50. Zato još jedanput govorim, predlažem, da ovaj prijedlog zakona, da se prihvati zaključak, Prijedlog zastupnika Hrvatske narodne stranke da ovaj zakon ide u treće u treće čitanje a da do trećeg čitanja raspravimo o svim ovim elementima a nadam se da ćemo konačno dobiti u saborsku proceduru i izvješće Vlade tzv. zeleno izvješće, pa da onda možemo sa argumentima i argumentirano raspravljati i da se ne dovodimo malo u situaciju da raspravljamo o zakonima vatrogasne naravi, zakonima koje u pravilu poljoprivrednim proizvođačima daju jednu maglovitu situaciju, jednu nadu, a ta nada iz dana u dan, iz dana u dan doslovce za poljoprivrednu proizvodnju ove države umire a vjerujte mi, nadam se da, i slažemo se svi zajedno da nada umire zadnja. Hvala lijepa.

osnivanje ovoga centara se miješa u ingerencije Ministarstva znanosti što apsolutno nije točno. Naime, upravo suprotno, mislim da ova istraživanja o kojima se radi i o kojima će se raditi preko ovoga centra da su upravo kompatabilna i da je osnovna svrha da se ono znanje i znanstvena dostignuća prema aplikativnih projekata implementiraju u praksu i da pomognu konkurentnosti naše poljoprivrede i da pomognu našim poljoprivrednim proizvođačima isto tako da bi se smanjio i onaj problem kojeg imamo sa vanjsko-trgovinskom bilancom. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Goran Heffer. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine državni tajniče, uvažene kolegice i kolege zastupnici i zastupnice. U uvodu najprije bih rekao da smo mi predlagali tamo na odboru, na matičnom Odboru za poljoprivredu da zakon ide u dva čitanja, odnosno da ide u redovnu proceduru, no, na odboru evo nismo dobili podršku, a ovo ide u prilog onoga što je moj prethodnik kolega Koračević već spomenuo. Pred nama je Prijedlog zakona o osnivanju hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo, centar bi trebao biti nadležan za poslove iz područja poljoprivrede i prehrambene proizvodnje, te ruralni razvoj Hrvatske. U prijedlogu zakona naznačeno je da bi se ovaj centar trebao baviti stručnim i istraživačkim radom, te prijenosom znanja i tehnologija u praksu s ciljem bržeg razvoja poljoprivredne proizvodnje. Također centar bi trebao stvarati podloge za planiranje, provođenje i kontrolu mjera poljoprivredne i ruralne politike, u svrhu povećanja konkurentnosti hrvatske poljoprivrede i njezine pripreme za Europsku uniju. Dakle, centar bi trebao biti ključna nacionalna institucija za budući razvoj poljoprivrede u Hrvatskoj. I upravo ta činjenica daje posebnu težinu i nameće poseban značaj u donošenju odluke o prihvaćanju predloženog zakona. Također prilikom ustrojavanja ovakve jedne institucije vrlo je bitno realno sagledavanje, aktualnog položaja Hrvatske u pogledu stupnja razvijenosti poljoprivrede i njezine primarne uloge, dakle, osiguranja, ili bolje rečen sposobnosti u zadovoljavanju kako vlastitih potreba tako i tržišnih mogućnosti u djelatnosti proizvodnje hrane. Činjenica je da današnja hrvatska poljoprivreda nije na razini kojom može biti zadovoljna i kojom može zadovoljiti potrebe vlastitog stanovništva za hranom a pogotovo stvarati viškove koje bi mogla prodavati na tržištu i na taj način ostvarivati dobit. Nedostatak vlastite proizvodnje i prehrambene, poljoprivredne i prehrambene proizvodnje nadoknađuje se uvozom koji konstantno iz godine u godinu raste prijeteći mogućnosti da Hrvatska postane opasno ovisna o uvozu hrane. Dok se u europskim državama uvoz hrane kreće ispod razine od 10% nacionalnog tržišta hrane, u Hrvatskoj je on 4 do 5 puta veći, takav odnos uvoza i domaće proizvodnje nije prihvatljiv za državu koja se smatra poljoprivrednom i u kojoj bi poljoprivreda trebala biti strateški važna gospodarska grana. Posljednji podatak koji smo vidjeli jučer evo u tiskovinama da je samo u 2008. godini Hrvatska uvezla hrane u vrijednosti 15 milijardi kuna a da pri tome uvoz ne pokriva niti 50%, poražavajući je. U svjetlu takvih podataka tvrdnja resornog ministra, da je cijena hrane u svijetu porasla te da vrijednost uvoza ne pokazuje prave trendove, odnosno da bi situacija drugačije izgledala kada bi se govorilo o količinama uvezene hrane, dakle, ne o cijenama, neuvjerljivo su i u kontekstu Hrvatske kao proizvođača hrane krajnje su neprihvatljivi. Analizirajući pojedine segmente poljoprivredne proizvodnje treba reći da su poražavajući podaci da je u biljnoj proizvodnji od 17 kategorija proizvoda izvoz veći od uvoza tek u tri kategorije i to kod žitarica, šećera i duhana. Dok je u stočarskoj proizvodnji od 9 kategorija proizvoda izvoz veći nego uvoz samo u dvije kategorije, i to kod mesnih prerađevina i ribe. U raspravama o hrvatskoj poljoprivredi vrlo je česta postavka koju smo mogli, što iz službenih, što iz neslužbenih izvora čuti da imamo i potencijale i kapacitete da prehranimo našu zemlju a u određenoj mjeri i da proizvedemo viškove hrane koje možemo ponuditi na europskom i svjetskom tržištu. Ponekad se čak zna reći da je Hrvatska nekada mogla prehraniti cijelu bivšu državu, a sada ne može niti samu sebe. No unatoč tome vidljivo je da postoji izrazita neefikasnost državne politike koja ne uspijeva ostvariti ravnotežu između poljoprivredne proizvodnje i izvoza s jedne strane, te uvoza s druge strane. Aktualno stanje i evidentni problemi u hrvatskoj poljoprivredi i moguća prijetnja budućoj hrvatskoj poziciji prehrambene industrije, a u svjetlu ulaska u Europsku uniju nameću potrebu ozbiljnijeg i stručnijeg pristupa osmišljavanju i razvoju tako važne grane kao što je poljoprivreda. Ključna uloga u tome namijenjena je upravo Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo. Pogleda li se u okviru predloženog zakona opseg poslova koji su predviđeni djelatnošću centra. Vidljivo je da je riječ o brojnim aktivnostima koje su do sada izvršavale predložene sastavnice, dakle zavodi koji su obuhvaćeni udruživanjem u centar. Te neke nove aktivnosti koje se ponajprije mogu svrstati u područja agro ekonomike, agro ekologije i ruralne politike. Upravo to predstavlja čimbenik koji nameće pitanje. Da li je predloženi oblik ustrojavanja ovakve institucije odgovarajući ili najbolji s obzirom na sve ono što se pred nju postavlja u smislu značaja i budućih zadataka ili je ovdje riječ o prebrzom i ishitrenom obliku ustroja koji bi mogao u nekim područjima biti učinkovit ali bi istovremeno u drugim područjima mogao stvoriti probleme. Kad kažem probleme u prvom redu mislim na obavljanje dosadašnjih aktivnosti udruženih zavoda od kojih se u stručnom pogledu sa 16 od ukupno u centru predviđenih 26 doktora i magistara znanosti izrazito ističe Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske. Navedeni zavod svoj dosadašnji rad temeljio je na Zakonu o biljnom zdravstvu obavljajući poslove koji su izuzetno osjetljivi i važni za poljoprivrednu proizvodnju i šumarstvo budući da su vezani uz zdravlje prirodnog bogatstva, a u posljedičnom smislu i uz zdravlja ljudi Hrvatske. U nekoliko navrata osvjedočili smo se da su se pojavljivali određeni problemi u međusobnoj suradnji navedenog zavoda i fitosanitarne inspekcije kao izvršnog dijela zaštite biljnog zdravstva i brane ulasku različitih oblika biljnih bolesti u Hrvatsku. Na sreću nije bilo ozbiljnijih posljedica. Bojimo se da bi dodatno opterećenje u obliku dodatnih poslova, u okviru funkcioniranja centra moglo negativno utjecati na zdravstveno stanje biljne proizvodnje i šumarstva. O značaju zdravlja biljne proizvodnje i hrvatskih šuma ne treba puno govoriti, jer upravo to nezagađenost prirode smatra se strateškom komparativnom prednošću u razvoju i hrvatske poljoprivrede i hrvatskog sela i hrvatskog turizma. Uvaži li se činjenica da se centar treba baviti prijenosom znanja u praksu pitamo se zašto u okviru centra nije obuhvaćena i poljoprivredno-savjetodavna služba kao onaj čimbenik koji je neposredno u kontaktu sa lokalnim stanovništvom. Dakle, njezin značaj za prijenos znanja, tehnologija i iskustva na lokalno stanovništvo, pa samim tim i prisutnost u ruralnim sredinama je neupitna. No, mi ćemo se evo ovdje u raspravi zadržati. Dakle, da ne bih dalje dužio. Mi u SDP-u nismo protiv podrške hrvatskoj poljoprivredi, u njezinom razvoju sa željom da dostigne razinu europski konkurentne gospodarske grane. Ali imamo određene dvojbe u pogledu učinkovitosti predloženog centra koji se ovim zakonom treba osnovati. Unatoč tome, dat ćemo svoju podršku kao još jednom elementu razvoja poljoprivrede. Ali nećemo se u budućnosti ustezati od kritike. Ako i ovo bude još jedno od tzv. Potemkinovih sela ili Potjomkinovih sela, odnosno ako ovo još također bude jedan od elemenata uhljebnjenja politički podobnih kadrova, a moram reći da se u ovom slučaju čak i vidi da ne kažem i ime koje se iza toga krije iz redova Hrvatske seljačke stranke. Ono što trebamo reći hrvatska poljoprivreda je problematična u smislu tehnologije, a nude se u prvom redu agro ekonomska rješenja. Hoće li i u kojoj mjeri hrvatski centar koji je ovdje danas trebamo prihvatiti opravdati sve one zahtjeve koje se pred nju, budućnost će pokazati. No nećemo se kažem protiviti njegovom osnivanju, podržat ćemo njegovo osnivanje u nadi da će ispuniti barem dio onoga što je navedeno kao njegova misija. Hvala lijepa. Hvala. U ime kluba HSS-a, gospodin zastupnik Zdravko Kelić. Izvolite. hrvatska poljoprivreda mogla udovoljiti težnjama europske zajedničke agrarne politike, a istovremeno maksimalno udovoljiti potrebama i specifičnostima naše zemlje nužno je objediniti sve potrebne službe koje mogu vrsno i djelotvorno, a istovremeno brzo i učinkovito u što kraćem vremenu dostaviti i potrebne analize, studije i podloge upravnim i gospodarskim subjektima na svim razinama koje se bave agrarnom politikom i ruralnim razvojem. Ili su pod utjecajem takve politike s ciljem stvaranja podjednakih mogućnosti za ujednačen gospodarski i demografski razvoj svakog dijela zemlje prema postojećim resursima. Danas takvu vrstu posla obavljaju prema potrebi visokoškolske ustanove, znanstveni instituti regionalnog ili specijaliziranog profila, te više specijaliziranih poljoprivrednih ustanova, odnosno zavoda. Osnivanjem centra koji će uključiti u svoj sastav postojeće ustanove u poljoprivredi, odnosno zavode kao što su Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo, Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske, Zavod za voćarstvo, Zavod za tlo, Stanica za južne kulture. Dakle, ustanove koje u svojim osnivačkim aktima i drugim propisima imaju određene upravne nadležnosti, odnosno javne ovlasti te su stoga financirane iz državnog proračuna i iz vlastitih prihoda koji se temelje na javnim ovlastima. Značajno se osnažuje početna kadrovska, sadržajna i infrastrukturna osnova rada centra, te racionalizira i omogućuje veća efikasnost u radu priključnih zavoda. To će omogućiti i bolju koordinaciju njihovog stručnog rada i primijenjenih istraživanja na konkretnim gospodarstvima, a zavodi koji su locirani regionalno ujedinjuju se u zajedničkom stvaranju podloge za kreiranje poljoprivredne politike i politika ruralnog i regionalnog razvoja uključujući u te napore sve regionalne specifičnosti koje po sadašnjim aktima obavljaju. Centar bi trebao olakšati i potaknuti proces prilagodbe rasta i razvoja poljoprivrednog sektora i cjelokupnog ruralnog prostora u odnosu na današnje izazove globalizacije prehrambenih, ekoloških i klimatskih izazova pred Hrvatska poljoprivreda je u dosadašnjem tranzicijskom razdoblju doživjela mnogostruke i suštinske promjene. Unatoč znatnim ulaganjima u poljoprivredu, ona još nije dostigla razinu konkurentnosti s uspješnim poljoprivredama koje će se u Europskoj uniji Naša poljoprivreda ostvaruje samo dostatnost i tržišne viškove za izvoz u svega nekoliko proizvoda, dok hrvatsko selo nazaduje, a gospodarski i infrastrukturno za sada zaostaje za gradskim središtima. Ovo nameće potrebu za što ranijim osnivanjem centra koji treba izučavati i stvarati detaljne podloge za vođenje takve nacionalne, poljoprivredne, ruralne i regionalne politike koja će svojim radom doprinositi smanjivanju neminovne tranzicijske štete i pomoći u optimalnom korištenju mogućnosti koje Europska unija kao zajednička politika i pristupni fondovi pružaju. Budući da su programska područja rada i organizacije centra u skladu sa programskim ciljevima koalicijskog sporazuma, stranaka u Vladi, klub Hrvatske seljačke stranke glasovima će podržati ovaj prijedlog osnivanja centra. Hvala lijepo. Hvala. Na redu je HDZ, u ime HDZ-a, gospodin zastupnik Krešo Filipović. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo, pred nama se nalazi prijedlog zakona kojim se kao što je to navedeno u članku 1. uređuje osnivanje Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo sa sjedištem u Gradu Zagrebu i to kao javne ustanove koja će obavljati poslove iz područja poljoprivrede, hrane i ruralnog razvitka. Odmah na početku želim reći da će se Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice pridružiti svima onima koji su rekli da će podržati donošenje ovakvog jednog zakona u nadi da će zaista budući centar ispuniti sve one zadaće koje se pred njih stavljaju. Osnivanje navedene ustanove predviđeno je programom Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008. do 2011. godine, doduše kao institut za selo i seoski prostor, a radi istraživanja izrade analiza te stručnih i znanstvenih podloga podloga za potrebe planiranja, provođenja i kontrole mjera poljoprivredne i ruralne politike, povećanja konkurentnosti domaće poljoprivrede i agro biznisa te radi pregovora sa Budući da će Centar za poljoprivredu, hranu i selo primarno se baviti djelatnošću stručnog i razvojnog karaktera, a samo će u manjoj mjeri i to usklađeno sa pozitivnim propisima koji pokrivaju znanost provoditi i znanstvena istraživanja te zbog toga što se u Republici Hrvatskoj pod nazivom institut podrazumijevaju institucije koje se dominantno bave znanošću i znanstvenim istraživanjima, odustalo se od programom predviđenog naziva ove institucije. Dakle, zbog toga je predloženo da se naziv ove ustanove umjesto prvobitno predviđenog instituta stavi centar, što je znatno primjerenije zbog djelatnosti i s obzirom na djelatnosti kojima će se on u budućnosti baviti. Činjenica je kako danas u Republici Hrvatskoj istraživačke, stručno-znanstvene i upravne potrebe poljoprivrednika te ministarstva nadležnog za poljoprivredu i ruralni razvoj servisiraju različite institucije i ustanove. Dakle, fakulteti, zavodi, centri, znanstveni instituti i slično koje su uglavnom regionalnog ili usko specijaliziranog profila te stoga nisu u mogućnosti na cjeloviti način sagledati potrebe sektora poljoprivrede i ruralnog prostora. Upravo ta činjenica bila je poticaj Vladi Republike Hrvatske da spomenutim programom predvidi osnivanje i jedne posebne institucije, odnosno ustanove koja će se osim poslova temeljenih na javim ovlastima moći odgovoriti razvojnim potrebama poljoprivrede i ruralnih seoskih prostora utemeljenih na znanosti i istraživačkom radu. Prijedlogom zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo, odnosno njegovim člankom 16. pretpostavlja se danom upisa centra u sudski registar, prestanak rada Zavoda za voćarstvo, Zavoda za tlo, Zavoda za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo te Stanice za južne kulture Dubrovnika. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo ujedno bi kao pravni slijednik nabrojanih ustanova trebao preuzeti njihovu imovinu i sredstva, prava i obveze te poslove i djelatnike. S obzirom na činjenicu kako Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja obavlja prava i dužnosti osnivača nad svim spomenutim ustanovama te da se iste financiraju iz sredstava držanog proračuna i iz vlastitih prihoda obavljanja djelatnosti koje se temelje na javnim ovlastima, ali i činjenicu kako će se njihovim uključivanjem u centar znatno pridonijeti racionalnosti i efikasnosti poslovanja te stvoriti zdrava osnova budućem znanstvenom istraživačkom radu, mi iz kluba Hrvatske demokratske zajednice smatramo da je osnivanje centra na predložen način potpuno opravdano. Potrebno je naglasiti i to kako se u strukturi zaposlenih kod ustanova koje se preuzimaju uz napomenu da se preuzima ukupno 135 djelatnika, nalazi 10 doktora znanosti, 16 magistara znanosti te 49 osoba sa visokom stručnom spremom, prije svega radi toga što je za očekivati da će ovakva kadrovska struktura imati određeni sinergijski učinak kada su u pitanju znanstveno istraživački kapaciteti budućeg Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo te je posebno važno u svjetlu procesa pristupanja Republike Hrvatske ka punopravnom članstvu Europskoj uniji koji zahtjeva značajne prilagodbe u ovome području, dakle u području poljoprivrede. Temeljem članka 3. predloženog zakona kojim su utvrđeni poslovni zadaci budućeg centra, jasno se može zaključiti kako će se centar, osim poslova ustanova koje preuzima, a u kojima su sadržane javne ovlasti u skladu sa odredbama Zakona o vinu, Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznanju sorti poljoprivrednog bilja, Zakona o biljnom zdravstvu te Zakona o poljoprivrednom zemljištu baviti i istraživačkim radom iz različitih područja vezanih uz poljoprivredu, hranu i selo, odnosno ruralni razvoj. S obzirom da je u ovome sektoru gospodarstva neophodno pravodobno poduzimanje mjere koje će s jedne strane ublažiti tranzicijske štete u postupku pristupanja Europskoj uniji, a s druge strane osigurati kvalitetnije korištenje mogućnosti zajedničke poljoprivredne politike te njezinih razvojnih fondova usmjerenih ka povećanju konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru, kvaliteti proizvoda, zaštiti potrošača, očuvanju okoliša i poboljšanju kvalitete života u ruralnim područjima, mišljenja smo kako će upravo u tome segmentu Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo imati mogućnost dati svoj puni doprinosi. Konačno, korištenjem usluga centra, tijela državne uprave nadležne za poljoprivredu, hranu i ruralni razvoj imati će pretpostavke temeljem kvalitetno pripremljenih podloga, predlagati isto tako kvalitetne mjere poljoprivredne i prehrambene politike te politike i programe ruralnog i regionalnog razvitka. Radi svega prethodno navedenog i namjere predlagatelja da osnivanjem jedne ovakve ustanove stvori pretpostavke za donošenje mjera poljoprivredne politike koje će se zasnivati na istraživačkom radu, pa i znanstvenim dostignućima, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati će donošenje Zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo. Luka (HDZ)** Hvala. U ime Kluba nacionalnih manjina, gospođa zastupnica Zdenka Čuhnil. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani tajniče, uvažene kolegice i kolege. Klub zastupnika nacionalnih manjina svakako će podržati osnivanje Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo. Svakako da su nam cilj istraživanja analize, stručne i znanstvene podloge za potrebe planiranja, provođenje i kontrole mjera poljoprivredne i ruralne politike, povećanja konkurentnosti domaće poljoprivrede i agro biznisa. Znači, za provođenje poljoprivredne i ruralne politike. Koja je to poljoprivredna i ruralna politika koju mi trebamo provoditi? Sam autor ovog zakona govori o tome da u Hrvatskoj ovo u zadnje vrijeme dominiraju dva suprotstavljena, gotovo nepomirljiva pristupa. Jedan koji ide za poljoprivrednom proizvodnjom, intenzivnom, efikasnom, produktivnom, znači za onom poljoprivredom koja će stvarati novu vrijednost, koja će stvarati dobit, ako ništa drugo za refinanciranje te iste poljoprivrede. U drugom pristupu, citiram, seljačka poljoprivreda. Poljoprivreda ima multifunkcionalni značaj. Poljoprivreda je istovremeno rješavanje seljačkog pitanja, način i filozofija življenja. Puna zaposlenost, dostojanstvo života seljaka. Dostojan život svih koji žive u ruralnom prostoru bez obzira na zanimanje i posao kojim se bave, socijalna sigurnost, očuvanje i nastanjenost svih prostora, ekologija, nacionalna obrana. To je nezamjenjiv …/Govornica se ne razumije./… životne potrebe, hrane. To su žitelji ruralnog prostora koji žive od poljoprivrede i s poljoprivredom. Prekrasna idilična slika. Na koju način ju financirati uvaženi kolege i kolegice, ako znamo da i ostala poljoprivreda, ostala djelatnost u Hrvatskoj bilo da se radi o industriji, bilo da se radi o turizmu, očekuje pad prihoda. Mislim da ovu idilu nije moguće ovog časa provesti, da ju ni jedna bogata Švicarska ne bi provela, upravo bez one prve poljoprivrede. razumije./… da ti neke karakteristike naše poljoprivrede, jer i u daljnjem tekstu čita se kako je hrvatska poljoprivreda, kako ju karakterizira niska razina proizvodnje. I ono što je ovdje već danas rečeno uvozom zadovoljavamo 40% potreba Republike Hrvatske. U zemlji koja može proizvesti hrane za 20 milijuna stanovnika. unije pali se alarm ukoliko uvoz poljoprivrednih proizvoda iznosi 10%. Mi ovdje govorimo o uvozu 15 milijardi kuna, što je čak za 5 milijardi više nego je vrijednost ukupne poljoprivredne proizvodnje računajući i prehrambenu proizvodnju. Mi gospodo ponovo povećavamo uvoz mlijeka. Mi uvozimo 30 do 30% mesa. Mi ove godine moramo uvesti 500 tisuća komada odojaka, jer ih nismo proizveli. Mi nemamo viškove i da kažemo nećemo uvoziti. Mi nećemo napuniti tovilišta i ovog časa su cijene takve koje ni jedna proizvodnja ne podnosi. Mi govorimo o preusmjeravanju prema voćarstvu, vinogradarstvu. Događa se na našem tržištu da nemamo sadnica i umjesto da objeručke priskočimo tom voćarstvu, tim pripremljenim površinama da ako nešto nemamo uvezemo, mi voćarima kažemo čekajte onu godinu kad ćemo mi proizvesti sadnice. Gospodo jedna godina u voćarstvu znači jako puno, jer je potrebno 3, 4 godine ovisi o vrsti da imamo prvu berbu. Stoga, ako bismo ponovili da mi resurse imamo, do sada smo mogli reći da imamo i kapital, mislim da je krajnje vrijeme. Ja se neću pozivati više na zeleno izvješće o kojemu je govorio kolega iz HNS-a, jer sam ja već za ovom govornicom barem 10 puta to ponovila. Ne zato da se nekome čita zeleno izvješće, već da konačno znamo na čemu je naša poljoprivreda. Prvo, što smo povećanjem poticaja za 5 puta, za dvije i pol milijarde godišnje koje ulažemo u tu poljoprivredu postigli. Da konstatiramo što jesmo, odnosno što nismo. I da konačno zaista donesemo agrarnu politiku. Ne dvije struje, već da znamo koju ćemo agrarnu politiku voditi i da upregnemo sve snage da to učinimo. Mi ćemo lako populistički izaći i reći mi ne želimo uvoz, ali kolege gdje je naša proizvodnja. Što smo mi bacili pored takvog uvoza što smo mi doma proizveli. Ništa ne bacamo, što znači da niti proizvodnje nemamo, i da bez uvoza gdje smo ovog časa bili gladni, ali da zasigurno kvalitetnom agrarnom politikom možemo učiniti puno, da možemo prehraniti 20 milijuna i s tim ću se složiti. I zato, ako je osnivanje ovog centra jedan od doprinosa da napravimo određene korake, da zaista povežemo znanost i to primijenjenu znanost, da povežemo sve te silne stručnjake pojedinih zavoda u jednu cjelinu i da počnemo, konačno, ako ništa drugo analizirati postignuća i ukazivati pravce kojima ići, postigli smo puno. Tim više, zato i podržavamo osnivanje ovog centra. Nama se javljaju iz europskih zemalja partneri upravo iz takvih instituta koji nam nude programe kako rješavati određenu problematiku, koji nude i sredstva unije. Ne trošiti naša sredstva, ali mi rijetko na ovaj način možemo naći partnera, jer upravo vani su to ili instituti ili centri koji ipak objedinjuju resurse poljoprivrede na jednom mjestu, usmjeravajući ih sa jednog mjesta. Stoga, evo uz podršku naglašavam da možda je ipak prije trebalo doći kakvo takvo izvješće, da smo prije toga trebali konstatirati stanje i i onda kretati sa osnivanjem centra, sa donošenjem agrarne politike, kako konačno naše selo ne bude samo idilična slika, a život je na selu potpuno drugačiji. Hvala vam lijepa.

Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege zastupnici. kada se čita ovaj materijal sa Prijedlogom Zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo s Konačnim prijedlogom zakona, onda se sjetim i one američke food and drug administration, pa možda da nekako nešto kompariram, ali možda i nije baš zgodno, kako netko ovdje reče jabuke i kruške, ali tu su blizu. Volio bih kada bi to tako bilo, kada bi upravo na uzoru na zemlje poput Sjedinjenih Američkih Država i mi imali nešto slično i kada bi to ovaj centar koji bi se osnovao ili utemeljio, pružao jednu garanciju za napredak poljoprivrede, za napredak našega sela i ono što kaže kolegica prije mene idile u kojoj će seljak imati sve one infrastrukturne, kulturne, športske i ostale sadržaje kao što ih imaju bilo koji stanovnici Hrvatske u gradovima, a osobito ili poglavito u velikim gradovima. Međutim, pomalo mi se čini s obzirom da ovdje u materijalima nalazim što sve postoji u svezi poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, voćarstva. Kakve sve koji zavodi i centri i unatoč svih tih, evo da pobrojimo ovdje ako vam to nije teško slušati, a znamo svi, od Hrvatskog zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo, Zavoda za sjemenarstvo, za zaštitu bilja, za voćarstvo, za tlo, Agencija za hranu, Državne ergele, Hrvatski konjogojski centar, Stočarski selekcijski centar, a onda dalje zavodi koji koji se navode i na stranici 5. Dakle, pored svih tih zavoda, centara, agencija mi i dalje smo na onoj ja bih rekao katastrofalnom podatku da uvozimo 40% hrane, a nekada se govorilo da Vojvodina i Slavonija mogu prehraniti pola Europe. Pored toga što je u evo ovom sazivu Vlade Ministarstvo poljoprivrede izborilo ja bih tako rekao i povećanje poticaja, čini mi se na 4,5 milijarde kuna. Kada pitate naše seljake, a neki dan sam bio i u Vrpolju i u Kapeli Kapeli i u Gundicima, je li im boje nakon uvođenja poticaja ne dobivamo pozitivan odgovor u svezi one kako reče kolegica prije mene idile seoske. Što je tome razlog pored postojanja svih ovih zavoda, centara i svega ovog što je ovdje narečeno, jer bi bilo predugo da ih čitam, nije teško odgonetnuti, a ovaj prijedlog zakona kojim se predlaže osnivanje Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo kao trebao bi to nešto promijeniti. Vidite hrvatska Vlada Vlada Republike Hrvatske je aktom od 15. siječnja 2009. godine donijela prijedlog da se ovaj zakon stavi na dnevni red na čitanje u Hrvatskom saboru. evo igrom slučaja imam i Konačni prijedlog Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, koje je vlada dostavila 12. prosinca. Dakle, prije mjesec dana. To ne ide na dnevni red, ali ide na dnevni red Prijedlog zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu. Moram napomenuti da je u planu i osnivanje Hrvatske agencije za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, a u svezi onoga Zakona o poljoprivrednom zemljištu kojega smo eto usvojili 15. prosinca prošle godine, bivši ponedjeljak. Dakle, opet nekako se gomilamo agencije i gomilamo Hrvatski centar za poljoprivredu, pa onda ćemo imati poljoprivrednu komoru itd. Bojim se da time zapravo stvaramo jedan aparat koji je rekao bih na teret naših poreznik obveznika. Stvaramo zapravo nekada se to reklo SOUR, a danas je u nekim firmama Holding koji bi obuhvatio sve ove ove nekada OUR-e, a danas centre, zavode, kako li se sve više ne zovu agencije itd. koje bi onda ušle u taj centar centar za poljoprivredu, hranu i selo. Vrlo široki pojam koji obuhvaća puno toga. Mislim da su donekle ili većinom u pravu i oni koji spominju zapravo i uhljebljene određenih ljudi ili grupe na teret proračuna Republike Hrvatske, a ako mislimo da ćemo time nešto kako reče gospodin Filipović, da će to biti prestaje s postojanjem. Pa ne prestaje s postojanjem nijedan od ovih zavoda, nijedan od ovih centara. U punom sastavu, na istom mjestu, sa istim sredstvima sa istim ljudima, sa svim onim istim troškovima oni i dalje opstaju. Jednostavno kao kao usisava ih taj novi centar za Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo s time da oni svi ostaju, a povećavamo broj ljudi koji će onda biti u tome hrvatskom centru. Znamo da će tu biti ravnatelj, znamo da će biti upravno vijeće, znamo da će biti zamjenik ravnatelja, znamo da će biti tajnici ravnatelja, znamo da će biti vozači, prostorije, troškovi itd. Što mi to radimo? Pored svih ovih službi, centara, zavoda i svega toga imamo. Zaista dovodimo u sumnju dakle u afirmativno razmišljanje da je upravo onako kako je gospodin iz iz HNS-a ili SDP-a naveo. I dovodim sam sebe u sumnju da li glasovati ili ne. s obzirom da zakon kao zakon vrlo lijepo zbori i vrlo razložno zbori. Što bi to trebao raditi hrvatski centar, čak je jako lijepo i objašnjeno. I kamo sreće kada bi se to ostvarilo što se planira u ovim materijalima što bi to trebao hrvatski centar. Ali se pitam zbog čega svi ovi zavodi, agencije i sve to nisu ostvarili, a i dalje će biti one u sastavu hrvatskog centra. I ima li nade da se nešto popravi u hrvatskoj poljoprivredi osnivanjem ili utemeljenjem ovoga hrvatskog centra. Ja sam u dvojbi, iskreno kažem ja sam u dvojbi. Čak sam u dvojbi kako glasovati. Volio bih kada bi se obistinilo sve ono što ovdje piše. Ali s obzirom i poznavajući dosadašnji način rada i rezultate u poljoprivredi i stanje našega sela, jako sam u dvojbi. Zato još uvijek ne znam kako ću ja i moj klub glasovati. Hvala vam lijepa. Nema ga. Gospođa zastupnica Marijana Petir. Također nema

sa ukidanjem ravnatelja i upravnih vijeća oko ravnatelja. Podržat ću naravno ovaj prijedlog zakona, više je razloga za to a neke od njih ću i navesti. Svima nam je poznato da danas u Hrvatskoj nemamo jedinstvene institucije koja bi za potrebe poljoprivrede, poljoprivrednika i ministarstva nadležnog za poljoprivredu i ruralni razvoj obavljala stručno znanstvene ali i upravne poslove. Danas takvu vrstu poslova obavljaju prema potrebi visoko školske ustanove, znanstveni instituti regionalnog ili specijaliziranog profila te više specijaliziranih poljoprivrednih ustanova odnosno zavoda. Osnivanjem centra koji će se uključiti u svoj sastav postojeće ustanove u poljoprivredi odnosno zavode značajno se osnažuje početna kadrovska, sadržajna i infrastrukturna osnova rada centra te racionalizira i omogućuje veća efikasnost u radu priključenih zavoda. To će omogućiti bolju koordinaciju njihovog stručnog rada i primijenjenih istraživanja na konkretnim gospodarstvima. Centar će na jednom mjestu razvijati stručni i istraživački rad te prenositi nova znanja i tehnologije iz područja poljoprivrede i srodnih znanosti u strukture uprave gospodarstva koji se bave agrarnom politikom i ruralnim razvojem. Centar bi trebao olakšati i potaknuti procese prilagodbe, rasta i razvoja poljoprivrednog sektora i cjelokupnog ruralnog prostora u odnosu na današnje izazove globalizacije prehrambenih, ekoloških i klimatskih izazova pred poljoprivredom. Centar kao razvojna i znanstvena institucija treba treba biti jezgra buduće znanstvene i strukovne vrsnoće te biti stručna potpora državnoj upravi u upravljanju i vođenju poljoprivredne politike i ruralnog razvoja. Predviđenim programskim djelatnostima centra posebice oni koji se odnose na nove proizvodne programe i tehnologije te spajanjem postojećih ustanova u jedinstvenu organizacijsku i programsku cjelinu omogućit će se i izgradnja nacionalnog inovacijskog sustava koji u stvarnosti predstavlja institucijski oblik vođenja i upravljanja procesima znanja u gospodarstvu. Republika Hrvatska je u završnom razdoblju predpristupnog procesa i pune primjene europske zajedničke poljoprivredne, ruralne i regionalne politike što nameće potrebu za što ranijim osnivanjem predloženog centra koji treba izučavati, stvarati detaljne podloge za vođenje takove nacionalne poljoprivrede, ruralne i regionalne politike koja će svojim radom doprinositi smanjivanju neminovne tranzicijske štete i pomoći u optimalnom korištenju mogućnosti koje europska zajednička politika i razvojni fondovi omogućavaju. Zbog svega navedenoga podržat ću ponavljam još jedan puta ovaj zakon. Zahvaljujem. Hvala. Imamo jednu repliku, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala, gospodine predsjedniče. Ja se moram mom kolegi diviti s obzirom na njegovu vidovitost o tome da neće biti povećanja nikakvih djelatnika a već je ovdje u materijalima vidimo da ima ravnatelj i sve ono ostalo što ide uz to. Prema tome, osim toga vi znate kolega da je u proračunu Republike Hrvatske unatoč onih 6% zacrtanih u svezi kolektivnog ugovora, dakle povećanja plaća ipak ostvareno 8%. Prema tome, bit će ovakvih osnivanja još uvijek ne samo ovoga centra nego i još nekih osnutaka od Poljoprivredne komore pa nadalje. To je onih razlika od 2% u proračunu Republike Hrvatske. Hvala. Odgovor gospodin Dorić. Hvala lijepa. U 17,30 ističe pravo prijave od deset minuta. Na redu je gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Gospodin zastupnik Petar Mlinarić. Izvolite. Najprije ćete mi dozvoliti da pročitam jednu stranicu iz izvješća našeg Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Zadnjih desetak godina financijska sredstva u državnom proračunu za poljoprivredu se povećavaju no izostaju efekti u smislu dosizanja cilja, cilja, nema povećanja poljoprivredne proizvodnje a uvoz raste. Mislim da je to jedna od ključnih rečenica u ovom izvješću i svakako da treba razmisliti kako dalje. ja ću pokušati kasnije elaborirati i neke prigovore dati u svezi samoga centra ali jasno da je varijanta A osnovati centar, pokušati fuzionirati ljude koji se bave ovim poslom, pokušati postići jednu novu kvalitetu ali postoji i varijanta B a to je riješiti se nesposobnih, nestručnih, neučinkovitih ljudi koji sada funkcioniraju u sustavu zbog kojih imamo ovakvu situaciju. To bi po meni bila puno efikasnija metodologija rada. Nažalost, čak i neki od naših kolega koji sjede u ovim odborima tvrde suprotno od onoga što nam brojke govore. Neki čak misle da je postignuta veća veća proizvodnja da je pokrivenost uvoza izvozom sve veća i veća što je pomalo žalosno da mi jedni druge uvjeravamo ono što znamo da nije i mislim da barem jedni prema drugima moramo biti korektni i iskreni. Ako samo pogledate tabelarne prikaze a ja sam dobio od ministra Pankretića prije nekoliko mjeseci tabelarni prikaz onoga što se događa glede poljoprivredne razmjene onda ćemo vidjeti da je 2003. godine onda ćemo vidjeti da je 2003. godine deficit uvoz izvoz bio 500 milijuna dolara, da je on slijedeće godine 2004. porastao na 726 726 milijuna dolara, da je onda malo pao na 713, da je daljnji pad bio na 674 a onda opet pretprošle godine 2007. imamo opet deficit od 843 milijuna milijuna dolara a samo u prvih sedam mjeseci prošle godine je to već bilo 823 milijuna. Dakle, kolegice i kolege mali pad ponekad ne znači ništa. Trend je evidentan. Došli smo sa 500 milijuna dolara dolara deficita poljoprivredne razmjene na preko milijardu što svakako nije dobro i slažem se da treba nešto učiniti. Ono što ne mogu prihvatiti je a jasno kad smo donosili da se ide kod ovog zakona po hitnom postupku vidimo danas kad smo malo pažljivije prošli taj materijal da čak i naš Odbor za zakonodavstvo ima veliki broj prigovora i to vrlo ozbiljnih prigovora na članak 2., 3., 11., 12., 14., 16., 17., 18., to svakako znači da bi mi danas trebali se dogovoriti da idemo i u treće čitanje, jer čini mi se da ono apsolutno opravdano ako želimo dobiti jedan kvalitetan zakon i ako želimo stvarno napraviti pomak u području poljoprivrede. Samo malo još, evo ovako, sada bih kao znanstvenik želio reći nekoliko riječi. Gledajte, Europa je da bi pokrenula svoje gospodarstvo prije 9 godina donijela Lisabonsku strategiju. Na tu Strategiju naslonjen je Bolonjski proces kao obrazovna i znanstvena podloga za Lisabonsku strategiju, za povećanje efikasnosti europskog gospodarstva. Mi u obrazloženju ovoga zakona tvrdimo da mreže fakulteta visokih i viših škola koje tradicionalno u svom djelovanju i tako dalje, trebaju pokriti ovo područje, one nisu kompetentne, ne mogu to činiti jer piše ovdje danas su u određenoj transformaciji i usmjeravanju prema novim visokoškolskim zahtjevima i novim znanstvenim kriterijima. Dakle, tvrdi se ovdje da upravo to bolonjsko, reformirano visoko školstvo je nedostatno, što apsolutno je ponižavajuće za nas koji djelujemo u tom visokom školstvu i koji djelujemo kao znanstvenici u visokom školstvu. Isto to tvrdit se za znanstvene institute i kaže se samo ovaj centar i jedino centar može i treba biti izlaz iz sadašnje situacije. Sada mi samo dozvolite da nađem stranicu 12. Usprkos svega toga u članku 3. ovoga konačnoga prijedloga zakona imamo da su djelatnosti centra sljedeći postignuti zadaci, istraživanja u području biotehničkih znanosti, polju agronomije, itd., istraživanje ekonomike, poljoprivrede itd., istraživanje čimbenika kakvoće, loža i vina, istraživanju u području voćarstva, maslinarstva i povrćarstva itd., istraživanje i tako dalje. Kolegice i kolege, ako je upravo to osnovna i primarna djelatnost ovoga centra, onda je moje pitanje kao znanstvenika zašto onda Ministarstvo znanosti ne financira ova istraživanja a ne Ministarstvo poljoprivrede? Zašto s nama ostalim znanstvenicima se kolege iz ovog centra ne utrkuju kod javnog natječaja za projekte iz svojih područja. Umjesto toga oni su potpuno van sustava, oni su financirani po sasvim drugim kriterijima koji su 20, 30, 40% povoljniji nego kriteriji za nas ostale znanstvenike. 7, 8, 9 tisuća znanstvenika po jedinim kriterijima, 30 ljudi po sasvim drugim kriterijima, za znanstveno istraživački rad. Što je …/Govornik se ne razumije./… neprihvatljivo, apsolutno ne mogu to poduprijeti. Na koncu, pogledajte malo tablicu na stranici 8, ćete da je predviđeno da se sve više i više izdvaja iz državnog proračuna za rad ovih ljudi u centru, a sve manje i manje njihovim radom na tržištu. Do sada je to bilo 36 milijuna ukupno od čega 16 od države, 18 na tržištu. Sada kolege predlaže se po ovom zakonu da to bude 42 milijuna od čega čak 26 milijuna, dakle, 10 milijuna više nego do sada iz državnog proračuna, a 3 milijuna manje na tržištu, što je sasvim neprihvatljivo. Ja bih jako volio vidjeti koliko su kolege koje ovdje toliko hvalimo, ovdje magistre i doktori znanosti, koliko su oni stvarno objavili radova u stručnim i znanstvenim časopisima koji se navode u tercijalnim publikacijama, koji nešto vrijede, kao odraz kvalitete njihovog rada. Ja sam ubacio u bazu podataka, neke od ovih institucija i reći ću vam da jedna mlada žena 30 i nešto godina koja je ove godine dobila državnu nagradu ima više radova i veći odjek nego svi kolege iz nekoliko instituta ovdje zajedno. To nije dobro. Oni će dobiti od države 26 milijuna kuna a ova mlada žena o kojoj pričam ona dobije 70 tisuća kuna godišnje za jedan od najuspješnijih projekata godišnje. To je kolege sramno, to su kriteriji koji su neprihvatljivi, to su …/Govornik se ne razumije./… sustavi i mi tako ne možemo raditi. Ovo je ponižavajuće za svakog ozbiljnog znanstvenika, ovo je poruka da oni koji ozbiljno rade, koji su pravi znanstvenici moraju potražiti u nekoj drugoj državi svoju sreću. Hvala lijepo.

Željela bih replicirati kolegi Doriću samo u onom segmentu da ovaj centar nije usmjeren samo na znanstvena istraživanja. On je upravo usmjeren na primjenjenu znanost i na praćenje primjene znanosti u praksi. Mi imamo zavode za tlo, zavode za zaštitu bilja, zavode za rasadničarstvo itd., vi ne možete postići objedinjenu proizvodnju bez sinergije i bez suradnje upravo tih zavoda a kako ipak zbog pojedinih politika svaki zavod i vodi svoju politiku ovaj centar bi upravo trebao povezati taj rad i prije svega znači pratiti proizvodnju u praksi. A to je znači i analitika i laboratorij ali mislim da nije težište na znanstvenom radu i da se ne smije smatrati da je to konkurencija

cijeli niz poslova koji će obavljati kolege u ovom centru. Međutim, ona komponenta koja se odnosi na stalno i znanstveno-istraživački rad, taj dio mora ići u javnu utrku samnom ili sa Europom. Postoji okvirni projekti 7. i program 7. Europske unije, volio bih znati koliko su ovi kolege ikada dobili iz Europe, povukli sredstava za svoja kvalitetna istraživanja. Pitam vas koliko? Vjerojatno onoliko koliko su zaslužili.

Ovaj centara za poljoprivrednu, hranu i selo ovako jednog je zvučnoga naziva. U predloženom zakonu nabrajanje što će učiniti, ona su također, bi nam trebala biti garancija u procvatu naše poljoprivrede. Tada bi se i ova naša poljoprivreda odnosno oslobodila od uvoza hrane i trebalo trebalo bi doći i do procvata ovog našeg sela. Međutim, upravo u zadnjih 15 godina kaskamo sa tom proizvodnjom, ovisimo o Božjoj volji da li će ta naša tvornica bez krova, naša polja, naša poljoprivreda da li će dati prinose koji će biti dovoljni za samodostatnost. U posljednjih 15 godina i proizvodnja pšenice nije prešla 5 tona, a također ni proizvodnja kukuruza nije prešla 7 tona po hektaru. 2008. godina kada je, su ove klimatske prilike bile dobre taj prosjek se prvi puta povisio. Međutim, mi smo imali i slučajeve skupoga uvoza, imali smo i višak proizvodnje kao što je prošlogodišnja žetva pšenice i berba kukuruza zbog upravo ovih dobrih klimatskih uvjeta. Međutim, i tada se javlja problem tih višaka tih roba. Lutanja u ministarstvu su Donosi se evo u 12 mjesecu se donijela Uredba o povećanju potpore za kukuruz sa 1250 na 2250 kn po hektaru. To je teško 260 milijuna što se treba isplatiti. Zašto i kada? U uvjetima kada je proizvodnja bila skoro 2 i pol milijuna tona kukuruza. koja je dovela do toga da tržište kukuruza stoji. Zašto? Zato što nemamo razvijeno stočarstvo. Pred berbu smo isto uvezli 80000 tona kukuruza za 34 milijuna dolara u godini u kojoj smo evo imali tako veliku proizvodnju. Možda nam je upravo za sprječavanje ovakvih poteza potreban ovakav jedan centar, jer vidimo da ministarstvo izgleda se gubi, koji će, taj centar bi trebao i koheziono djelovati i Ministarstvu poljoprivrede po ovome što piše reći što je to visoka proizvodnja, kako se ona ostvaruje i kada tu proizvodnju sufinancirati, a kada ju izvoziti ili uvoziti. Međutim, kada čitam ovaj prijedlog zakona u članku 2. kaže se da zakon, da je osnivač centra Republika Hrvatska, a prava i dužnost osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Bojim se da će taj centar biti ispostava ministarstva da neće moći imati svoje samostalno mišljenje, da će vrlo malo moći izvršavati djelatnosti za koje se osniva ovaj centar, a koje su nabrojane, koje su vrlo kvalitetne. Također, to mi potvrđuju i drugi članci kao članak 6. gdje predsjednika i tri člana uprave bira ministarstvo, da u članku 7. 7. bez potvrde ministarstva ne može se donesti statut, da se o proračunu toga centra može raspravljati kada ministarstvo to odobri. ne znam zbog čega onda formiramo centar ako će ministarstvo sve određivati šta će taj centar raditi. Osnovicu iz ovoga prijedloga ovog centra čine postojeće ustanove i to nabraja se Zavod za voćarstvo, Zavod za tlo, Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu, Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo i stanica za južne kulture u Dubrovniku. Kad sam to pročitao prvo mi se pitanje postavlja zašto baš te institucije. Mislim da to nismo dobili nikada ni na odboru ni ovdje od predlagača. Zašto su baš te institucije kad su kao ustanove i organizacije koje obavljaju djelatnost za poljoprivredu i mnoge druge da ovdje ne nabrajam Boro Grubišić ih je nabrojio i Zavod za sjemenarstvo i Hrvatska agencija za hranu itd. Postavlja se pitanje da li su ravnatelji tih organizacija bili prejaki da bi dozvolili da njihove institucije se udruže u taj centar ili su iz ovih nabrojanih bili preslabi, pa su ih oni sada ovih pet stavili pod jednu kapu kaže te neće biti ravnatelja itd. Međutim, ne znam gdje će ti ljudi otići nekuda. Radit će i dalje samo neće se zvati ravnatelj nego voditelj ne znam toga Zato se bojim da bi, da opet formiranje ovako nešto novoga sa dobrim programima i zadacima koji su nabrajani da će to izvršavanje biti vrlo otežano i da bi trebalo ipak ne samo ovih 5 institucija, nego objediniti sve snage koje imamo da bi se ova poljoprivreda pokrenula, a ne ovako polovično rješenje. Na kraju u nazivu centra je i selo. Danas je hit govoriti o ruralnom razvoju kako u Europskoj uniji, jer ona je ulaskom 12 zadnjih zemalja koje imaju veliki dio ruralnog krajolika također ima taj sada više zastupljen problem. uniji prijemom novih članica sve više jača politika ruralnog razvoja koja se tradicionalno oslanja na poljoprivrednu politiku kao glavnog nositelja gospodarskog razvoja u ruralnim područjima. Prema tome, i kod nas bi u ruralnim područjima poljoprivredna, i poljoprivredna politika trebala biti mnogo izraženija normalno. Prema kriterijima međunarodnim ili našim Republika Hrvatska ima 45 do 50% ruralnih krajeva. Zato ovaj centar u tom dijelu bi smatram imao veliki i mnogo posla, jer to selo je upravo u ruralnim predjelima. Međutim, o tome na žalost ima malo u navedenim poslovima i zadacima. Također, mislim da taj centar bez savjetodavne službe koja nije uključena u centar ima jednu falingu, jer na cijelom terenu upravo ta savjetodavna služba bi trebala biti još više prisutna i kao takova bi trebala i biti najznačajnija poluga u dijelu razvoja upravo ovih ruralnih krajeva. I zbog toga smatram da upravo osnovni cilj u ovome dijelu je rješavanje stvaranja konkretne poljoprivrede, konkurentne poljoprivrede i šumarstva na tim ruralnim krajevima, zaštita okoliša u ruralnim sredinama i osiguranje jednog kvalitetnoga života. Normalno da za to treba imati i ljude i programe da bi se to ostvarilo. Da li će zato centar biti osposobljen sa ovih 5 organizacija koje će udružiti. Osnivanje je potrebno smatram i ja, ali da bude uspješan trebat će mu mnogo više udruženog znanja nego sa kojim starta. I zbog toga mislim da bi bilo dobro da u još jedno čitanje cjelokupni ovaj zakon ide. Hvala lijepa. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Goran Heffer. **Heffer, Goran (SDP)** Poštovani kolega Bodakoš, u svojoj ste raspravi ukazali na bojazan da će se odnos odnos ravnatelj i voditelj i kako se sve nazivaju mogao povećati ustrojem ovakvog jednog centra i da bi u principu moglo se dogoditi dakle da to bude poanta osnivanja ovakvog jednog centra. U prijedlogu zakona u području gdje se pod točkom 4. govori o nužnosti i opravdanosti uključena zavoda u centar se pod pod točkom a govori o tome da svi ovi zavodi imaju u svom sastavu zaposlene prateće osoblje, pa se govori ravnatelji, tajnice, računovodstveni i kadrovski poslovi i tako dalje ukazujući na to da bi ovaj centar trebao racionalizirati, ako je racionalnije poslovanje vezano uz racionalizaciju radnih mjesta, onda je za očekivati da on neće imati. sjednici Odbora za poljoprivredu je postavljeno i pitanje gospodinu državnom tajniku u tom kontekstu imamo njegovo tumačenje da to neće značiti povećanje broja tih upravljačkih funkcija. Ja sam sklon vjerovati ovome što ste vi rekli da će to ipak biti još jedan ravnatelj više pa da bi ravnatelji mogli prijeći u kategoriju voditelja i tako dalje, u principu da bi barem za jedno mjesto se moglo povećati. A što se tiče vaše opaske da se ministarstvo gubi, ja bih rekao možda ne ministarstvo, ali ministar u svojoj jučerašnjoj izjavi tumačeći da nije istina da raste uvoz nego da se treba uzeti u obzir da je cijena hrane na svjetskom tržištu rasla, pa se to tumačiti u količinskim iznosima, pa bi onda mi ustvari utvrdili kako to nije tako. Nažalost po ministra i po sve nas sve se u principu u novcima mjeri, ne toliko u količinama, u tonama, vrećama i tako dalje, pa ćemo mi dalje u novcima imati veliki nesrazmjer, a možda u količinama nećemo. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Drago Bodakoš. **Bodakoš, Dragutin (SDP)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodin Heffer, ovo što ste rekli vezano oko broja ljudi, oko ravnatelja koji će se, da li će zvati poslije voditelj ili ne znam kako, mislim da u cjelokupnoj ovoj aktivnosti koja bi trebala biti jer ti ljudi će ostati i dalje raditi svoje poslove i tako dalje, ne bi trebao biti toliko problem. Međutim, problem je što nisu sve institucije koje bi trebale biti po meni u ovome centru uključene. Zbog čega to nije sve uključeno? Zašto idemo samo sa 5 samo sa 5 instituta, ako odnosno organizacija, ako u cjelokupnom ovom poslu nam treba puno više i puno kvalitetnijih ljudi i da bi razriješili ove probleme. A problemi su sigurno veliki, ovo što govorite, govorim ne znam koji puta sam već govorio vezano za uvoz, izvoz i škare koje se sve više šire, bez obzira da dobivamo odgovor i da je to dobro jer se više prometuje sa robama. Međutim je, prometuje se sa uvoznim robama koje ulaze kod nas na sve manje naše izlaze i zbog toga sve veći je debalans. I mislim dok tako bude da to sigurno ne može biti dobro ni za nas, ni za ovu državu, a ni za kompletnu poljoprivredu. Hvala. Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. U ovoj neizbježnoj liberalizaciji gospodarskih tokova hrvatska poljoprivreda jest i biti će izložena uvozu tekovina znanosti, tekovina poljoprivrednih istraživanja svih vrsta od temeljnih do primijenjenih i razdvojnih. Ta se uvozna istraživanja financiraju i unutar velikih kompanija i od strane država izvoznica s razmjerno velikim sredstvima. Uvoz znanosti i poljoprivrednih istraživanja biti će intenzivan i neizravan, putem na izravan način. Velike kompanije smišljenim aktivnostima zasnovano na iskustvu i znanosti nameću na tržište svoj proizvod, svoju znanost i znanje kao najbolje. Iskustva su pokazala da se u takvim uvjetima izravnog i neizravnog uvoza znanosti i tehnologije ne može računati na odabir implementacije onih rješenja koja su najprimjerenija pojedinim, dakle i hrvatskim ekološkim i socioekonomskim uvjetima, potrebama i mogućnostima. Također, ostaje neupitna izuzetno važna potreba da se u nacionalnoj domeni obavljaju istraživanja koja su neophodna podloga za izbor adekvatnih i uravnoteženih mjera agrarne politike te znanost, znanja i spoznaje koja su bitna za naša specifična područja proizvodnje i za neiskorištene hrvatske potencijale u glavnim i rubnim proizvodnjama kojima se može postići konkurentnost na domaćim i inozemnim tržištima. Cjelokupno predstojeće kratko razdoblje pridruživanja Hrvatske ulazak u Europsku području poljoprivrede i sela posebna istraživanja i znanja i vrlo promptno djelovanje u razvojnom smislu, a jednako tako i u drugačijim uvjetima nakon pridruživanja Europskoj radi određenog stupnja kompatibilnosti i organizacijsko upravne funkcionalnosti, već i radi toga da se na vrijeme ostvari za hrvatsku poljoprivredu maksimalno korisna ulazna razina, razina, struktura i kvaliteta proizvodnje u poljoprivredi u budućim odnosima s Europskom unijom … /Govornik se ne razumije./ … u odnosu na zemlje u regiji. Danas se rasprave u selu, ruralnom prostoru uglavnom povezuju samo s poljoprivredom. To je samo djelomično ispravno jer iako je poljoprivreda neodvojiva aktivnost ruralnih prostora, ona nije i jedina. Točno su i dokumentirane opservacije koje pokazuju buduće relativno smanjenje značenja poljoprivrede ukupnost aktivnosti koje se odvijaju u ruralnim prostorima, iako i dalje s trajnim neraskidivim vezama. Stoga cjelokupni ruralni razvitak treba promatrati s više aspekata poput povijesnog, tradicionalnog, modernog, duhovnog, sociološkog, populacijskog, ekološkog, materijalnog, obrazovnog, zdravstvenog, svekoliku gospodarsku, prometnu, arhitektonsku i turističku tim više što u Hrvatskoj danas trebamo sustavno promišljati o ruralnom prostoru i razvitku kao bitnoj sastavnici buduće poželjne kvalitete življenja i gospodarskog prosperiteta. Zato ovakav centar je dobro došao i treba ga podržati. Hvala lijepa. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Goran Heffer. Izvolite. **Heffer, Goran (SDP)** Ja se slažem načelno, to sam i rekao u okviru rasprave u klubu da je ovakav jedan centar potreban, pogotovo kad se spominje ruralni dio, recimo Vukovarsko-srijemska županija, Spačvanski bazen. Jedan od dijelova ovoga centra o kome sam govorio je upravo Zavod za zaštitu bilja i šumarstva Republike Hrvatske. Primjerice, Spačvanski bazen može biti vrlo lako ugrožen ukoliko bi jednom slabom ili neučinkovitom u određenom trenutku akcijom zavoda koji bi bio preopterećen nekim drugim aktivnostima došlo do uvoza neke od karantenske bolesti, primjerice strizibube iz Kine koja je vrlo česta na paletama, na razno raznim parkirnim elementima koji dolaze iz tih područja. Znamo da uvozimo jako puno kineske robe. Opasna je po hrastovu šumu utoliko što jedina napada ne samo drvo, nego ulazi i u korijen, i dođete u situaciju da što bi se reklo ne trepnete i cijeli Spačvanski bazen bude zaražen do te mjere da ga je nemoguće ispraviti. Stoga u tom kontekstu jedne važno za ruralni razvoj, ali je važno i da rade svoj posao možda i bolje nego ranije, upravo zbog svih tih međunarodnih kretanja u području prometa roba i usluga i bilo bi dobro da se u tom kontekstu rekoh ne opterećuju previše ovi zavodi koji su tu navedeni, odnosno da primarno bude njihova dosadašnja djelatnost, a tek nakon toga onaj agroekonomski ili agroekološki te ruralni dio. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavniče hrvatske Vlade. Pa najprije nešto načelno u vezi sa Prijedlogom Zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo. Najsažetije mogu reći otprilike ovako. Narod kaže za ovakve proizvode vodu vari, voda hladi, voda će ostati vodom. Zašto to mislim tako? Pa ovaj prijedlog zakona je nedvojbeno genetski modificirani financijski oblik ustanove. Zašto? Zato što Zakona o ustanovama u članku 1. određuje da se ustanova mora definirati kao profitna ili neprofitna ustanova, a u prijedlogu zakona o ovome ta definicija je izbjegnuta i to ne sasvim slučajno. Ne sasvim 11. ako dobro pamtim, je u članku 11. sredstva za poslovanje i rad centra pribavljena, bit će pribavljena obavljanjem djelatnosti, dakle vlastitim angažmanom i iz proračuna državnog. To znači može i ovako i onako, što nije loša podloga za angažirati se za raditi u ovom centru. Drugo što mislim da nije moguće razgovarati o strategiji razvoja poljoprivrede, a posebno sela, održivog razvoja sela ako se nije definirala državna, nacionalna strategija razvoja. Da li ćemo mi zadržati život na selu ili nećemo zadržati. Da li ćemo mi u Hrvatskoj forsirati agro biznis, a ja mislim da vi znate šta to podrazumijeva agro biznis, ili ćemo ovdje doduše piše pod navodnicima seljačku poljoprivrednu proizvodnju. Ja odmah kažem ja sam za seljačku poljoprivrednu proizvodnju. Hrvatska ne može biti konkurentna multikapitalno u poljoprivredi da bi bila konkurentna u agro biznisu. Mi ne možemo konkurirati proizvodima soje nikako. Mi ne možemo konkurirati ni američkoj proizvodnji žita, ali Hrvatska sasvim sigurno može konkurirati u raznovrsnosti i konvencionalnoj proizvodnji ako se ja dobro izražavam poljoprivrednom proizvodnjom. Zaštiti područja i zemlja svakako, ali kad već govorimo zašto se opredijelili za centar. Naravno da nacionalno nemam ništa protiv centra. Dapače. Ali nek on bude pošteno osnovan, nek se objedine sve službe, i nek se kaže za koga će raditi. Ovdje se kaže u članku 2., mislim šta jesu zadaća centra. Da će se osnovati recimo institut za maslinarstvo. Da, da, ali ja znam da postoji u Hrvatskoj privatni institut za masline i maslinarstvo koji ima licencu Europske unije i njegova licenca već danas vrijedi u Europskoj uniji kao i sviju drugih instituta u Hrvatskoj. Zašto to radimo ako nismo se opredijelili koja je svrha, šta je naš strateški cilj u poljoprivrednoj proizvodnji, a posebno održivosti razvoja sela, što je ja mislim presudno značenje za Republiku Hrvatsku kao zemlju koja mora štititi prostor, a i mi se hvalimo da je najljepši, ali i turizam kao grad. Zato ja ne mogu razumjeti ni kad se pišu ovakvi zakoni, pa kad se predvidi da će, recimo ovo je kolega Podnar već rekao da će na statut dati suglasnost ministar. Pa imamo živu i zdravu Vladu koja odgovara Hrvatskom saboru. Šta je ovo rezervna pozicija, rezervna moć ministra u hrvatskoj Vladi. A Saboru je izravno odgovorna Vlada. Nije moguće prihvatiti pravne standarde da se tako nešto dogodi. Kad je već o pravnim standardima, postoji kolega uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora zaključak ovog Sabora da se jednim zakonom ne mogu mijenjati drugi zakoni i taj je standard prekršen u članku 14. ili kojem, ako opet dobro vidim i pamtim, 17. cijeli članak kaže da će se mijenjati neki članci u drugim zakonima. Takvu proizvodnju pravne nesigurnosti i zavejavanje, zamotavanje onih osoba koji će se praviti pravom i pravnom sigurnosti je nedozvoljena. Nedozvoljeno je, naprosto to nije pravni standard kojeg civilizirana i pravna država drži do sebe to neće dozvoliti. Malo teksta i sve ćemo izmijeniti. Odluku o promijeni djelatnosti centra znate tko donosi? Upravno vijeće. A institut, ustanova je od značaja za Republiku i Hrvatski sabor je osniva zakon, a upravno vijeće bi moglo promijeniti djelatnost. A znate uz čiju suglasnost? Uz suglasnost ministra. Pa previše apsurda u malom tekstu zakona. Ima još takvih da se vrijednost, vrijednost koja se može otuđiti iz centra kao ustanove utvrđuje statutom. A statut donosi upravno vijeće. A za sve što učinit ustanova supsidijarno je odgovorna država. Dakle, mi smo bianco potpisali povjerenje da ćemo prenijeti svoju odgovornost na upravno vijeće centra i on može otuđiti ne znam ni ja što, i onda kada dođe u teškoće, likvidaciju, molim vas stanite iza nas. Toliko je, moram priznati neprihvatljivi i sa pravnog i sa političkog i interesne zaštite, da tako kažem interesa građana Republike Hrvatske da ovaj zakon sasvim siguran sam neće dobiti podršku, potporu niti jednog člana ovog Parlamenta. moram vjerovati u vašu odgovornost. Moramo znati da ćemo samim zakonom 2 milijuna dati u osnivanju, pa onda još u stalnom kontinuitetu iz proračuna a sve ćemo to prenijeti na ministra i upravno vijeće centra. Hvala lijepa, merhaba rekli bi u Bosni.

Replika, poštovani zastupnik Miljenko Dorić. **Dorić, Miljenko (HNS)** Kolega Leko, ja vam se zahvaljujem na ovim riječima i vašem nastupu. Dotakli ste se međutim nečega što možda treba malo detaljnije elaborirati da budemo još jasniji. Kada se vrši fuzija 6, 7, 8 institucije u jednu onda očekujemo i racionalizaciju opreme, pretraga, ljudstva, ne morate plaćati dolazak vanjskog eksperta, sada ste jedno. Ne morate stati u tuđi laboratorij sada ste jedno, prostori, sve ostalo. Međutim, sustav je skuplji 15% a za državu skuplji 40%. To je za mene neprihvatljivo. Odgovor na repliku gospodin zastupnik Josip Leko. **Leko, Josip (SDP)** Poštovani kolega Doriću. Ima tu još problema, nije ovo preoblikovanje dosadašnjih, ovo je usisavanje sa svim slabostima i skrivanje dosadašnjih slabosti jer situacija u poljoprivredi i selu i s njome nismo zadovoljni u cjelini. Vjerojatno je dio hrvatskih problema baš u toj nesreći kako smo razvijali poljoprivredu zadnjih možda 50 godina, ali mi smo odgovorni za zadnjih 19 godina. Ja nisam stručnjak ali ako se Hrvatskoj zaista može uvesti sve i da je sve bolje od hrvatskog proizvoda a priznati ćete mi koji odlazimo na tržnicu gledamo je li proizvod iz …/Govornik se ne razumije./… u Splitu ili je iz Sukošana ili je ispod plastenika negdje ovdje. Prema tome, mi imamo kulturu i želimo šta hoćemo iz poljoprivrede ali nismo bili odlučni da zaštitimo svoje interese i vi ste tu u pravu da ne možemo samo strpati sada i prekriti sve dosadašnje. Hvala lijepa. Druga replika, gospodin zastupnik Dragutin Bodakoš. kolega Leko upravo sa jednog drugog gledišta možda i ovaj dio povezivanja veza između centra i ministarstva sada rekao što je sigurno kao čovjek od struke i vezan više za pravo normalno i bolje objasnio nego mi koji smo se cijeli život bavili poljoprivrednom. Međutim, ono što ja smatram i što sam bio, mislim nisam bio, da li sam bio svjedok ili nisam bio u nekim slučajevima sve on što je bilo propisivano što je dolazilo iz ministarstva vrlo često je završavalo u jednom propadanju, propadanju kao što je u ovih 50 godina, kao što su bile recimo dirigirane sjetve riže po direktivi iz Ministarstva na Jelas polju i takove stvari koje su tadašnji ministri koji su bili negdje vidjeli, čuli i htjeli prenijeti na naša polja. Mislim da isto tako, ako osnivamo centar koji će imati ingerencije da radi a sve će mu biti određivano od strane ministarstva i ministra da će taj centar neće sigurno uspješno raditi nego će biti sputavan i ono što se dobro radi u ovakvim određivanjima i to dobro može vrlo lako postati loše. Hvala. Hvala. Završni osvrt. Državni tajnik Josip Kraljičković. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovani zastupnici. Pokazujem zadovoljstvo vašom raspravom, pokazanim zanimanjem, vrlo zanimljivim analizama koje su korisne i biti će sigurno korisne i za sam centar. Pa ja ću početi prvo možda od nekih konstatacija koja ne stoje. Imamo službene podatke koji su upućeni Europskoj komisiji o našoj poljoprivrednoj proizvodnju, korištenju površinama. Službeni podatak 2007. godina, odnosno 2002., 2000. godine, znači posljednjih 7 godina podaci govore da smo povećali korištenje poljoprivredne površine. Znači ne možemo govoriti o smanjivanju i tih korištenih poljoprivrednih površina a onda niti proizvodnje. Zašto to, gdje se to još može vidjeti. U tom smo razdoblju povećali površine pod voćnjacima, za 14% površine pod vinogradima za 14%, površine pod maslenicima za 25%. U tom istom smo razdoblju povećali broj, ukupni broj goveda, metodologijom govorimo Europske komisije, ne našom, jer je ona sada ujednačena, tako svi podaci su prevedeni na te godine i na tu metodologiju. Proizvodnja mlijeka u tom razdoblju je porasla za 42% Znači ne možemo govoriti o padu proizvodnje poljoprivredne i korištenih površina i govoru o tome da su uzaludno ili kamo su potrošeni novci od potpora. Moramo reći da manje od 5% poljoprivrednog stanovništva koje se bavi poljoprivredom ostvaruje negdje oko 6% ukupnog bruto proizvoda Hrvatske, da sada zanimljivo kada govorim opet o izvozu i uvozu da u ukupnom izvozu Hrvatske u robnom izvozu poljoprivreda sudjeluje i prehrambena industrija sa 10,1% znači 5% tih proizvoda preko 10% ukupnoga uvoza govorim za 2008. godinu ukupni uvoz, lanjski godišnji. Kada govorimo o uvozu optužimo poljoprivredu kao veliko krivca za hrvatski uvoz. U ukupnom uvozu Hrvatske poljoprivreda i prehrambena industrija sudjeluje sa 8,6%. U ukupnom robnom deficitu poljoprivreda i prehrambena industrija sudjeluju sa 7,4%. Mi ovdje danas slušamo to je uvijek zanimljivo i uvijek je to korisno jer to javnost voli čuti, izvoz, uvoz poljoprivreda to je problem. Pa to će biti i to je bio problem i bit će dalje, nije ga jednostavno riješiti. Riješit će vam ga privredna Slovenija sa upola manje stanovnika, upola manje površina. Ima gotovo slične pokazatelje uvoza i izvoza. Gotovo slične. Znači isti odnos uvoza i izvoza. Kada je također rečeno ovdje, a nije točno rečeno, govorim o podacima za cijelu 2008. godinu znači kompletni podaci uvoza i izvoza. Pokrivenost uvoza izvozom je 53,8%. Znači više od pola, nije manje od 50%, nego više od 50%. Znači ja imam službene podatke za cijelu godinu. ne bih se dalje sa uvozom i izvozom, ali opet moramo to se proteže cijelo vrijeme kada se govori o poljoprivredi. Kada mjerimo u dolarima tada se uvoz povećao u ovoj 2008. u odnosu na 2007. za 21%. Kada to mjerimo u eurima za 13%, a kada mjerimo u količini za 1%. Ali moramo reći i ponoviti opet više puta. Više od četvrtine ukupnoga uvoza hrvatske poljoprivredno prehrambenih proizvoda Hrvatska neće nikada proizvoditi, odnose se na proizvode koje Hrvatska nema uvjeta … ni da ih proizvodi. Drugo, 2007. godine u Hrvatskoj je bila najveća suša koja su uzrokovale smanjivanje proizvodnje, nižu manju proizvodnju. Također je bila porast … potražne i potrošnje u toj godini. Znači imamo tri čimbenika i onaj koji je posebno utjecao je porast cijena poljoprivrednih proizvoda na svjetskom tržištu pa i kod nas. I zbog toga dolazi do gledajući kroz novce, nominalnog povećanog uvoza u Hrvatsku poljoprivrednih proizvoda. Kada govorimo o izvozu on je neznatno veći od 1%, odnosno 3% zavisi kakao se mjeri. I znači možemo govoriti da robna bilanca hrvatske poljoprivrede ima negativan trend, ali da nema katastrofičan trend i da poljoprivreda nije ta koja je glavna i najviše utječe na ukupan rebalans ili deficit u ukupnom hrvatskom gospodarstvu. Kada govorimo ovdje o samom tekstu zakona i razlozima zbog čega se predlaže ovaj zakon. Pa svima nam je dobro poznato i ovdje smo čuli vrlo lijepih i ugodnih rasprava korisnih. korisnih. Hrvatskoj poljoprivredi i selu je potrebna nova organizacija koja će ih pripremiti i dalje voditi Europskoj uniji. I te pripreme koje se danas vode, one će biti najveće, najvažnije, možda najdinamičnije upravo u poljoprivredi. Za primjer od ukupnog teksta tih svih prilagodbi 18 tisuća navodno stranica, … tisuća stranica otpada samo na poljoprivredu. Kada sada to pretvarate u određene organizacije, određene oblike koji će provesti ono što od nas traži Europa onda će biti nužno osnivanje novih agencija i novih organizacija koje će tome odgovoriti. Kada govorimo o Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo, mi smo ozbiljno studiozno prišli toj zadaći iz programa što prvi puta jasno piše … hrvatske Vlade i upravo je ovaj materijal koji imate pred sobom jedan značajan elaborat koji je obradio gotovo sve stanje da bi se bolje upoznali, stanja koje jest i u istraživanju i u znanosti, i u struci u Hrvatskoj vezano za poljoprivredu i selo. zaključujemo što smo čuli u raspravi, da cjelovito nitko u Hrvatskoj ne promatra Hrvatsku kao Hrvatsku sa područja poljoprivrede i razvoja sela. I ovaj centar, ovaj zakon to pokazuje, da se osniva da upravo bude efikasniji u provedbi javnih ovlasti da tako kažem koje danas imaju ove institucije koje su ovdje navedene da se udružuju. Drugo, da odgovore na ona pitanja koja su pred nama i koja ste vi danas postavili, analiza, istraživanja, odgovori, podloge, za vođenje agrarne politike i zašto to Ministarstvo poljoprivrede nije imalo pravo kada druga ministarstva to također imaju i čak imaju neke i svoje imaju trgovačka društva koja su osnivana kao instituti za provedbu određenih mjera se smatra normalnim. Drugdje u svijetu, znači u Europskoj uniji je to normalno i mogu će. I ovdje je kao centar jedna vrlo značajna podloga i ministarstvu i hrvatskoj Vladi, ali ukupnom hrvatskom društvu da se oduprije i stranim utjecajima i da čak nije šala, već ozbiljno mislimo je mogućnost izvoza našega znanja naših kreacija koje će se također dogoditi kroz ovu instituciju. Ne treba se tome čuditi, jer držimo da je to moguće ako smo putem uredbi Vlade osnivali sve zavode i s njima je u ime Vlade osnivač je ministarstvo i ministarstvo obavlja ovo što je rečeno također i ovdje je to na sličan način rađeno i nije prekršeno po nama nijedno od tih naših načela koja su bila i do sada u praksi. u praksi. Kakva je suradnja bila sa Ministarstvom znanosti i koja je njegova uloga? Pa upravo ovo je rađeno u suradnji sa Ministarstvom znanosti. I došli smo do ovog najboljega rješenja. Nikome u Hrvatskoj danas nije zabranjeno ni fizičkoj ni pravnoj osobi ako ima uvjete da se bavi i da se prijavi na projekte znanstvene Ministarstva znanosti, ali mora dobiti dopusnicu Ministarstva znanosti. Svatko to može napraviti i to će ovaj centar kada se osnuje ako smatra da je to korisno zatržiti i naravno se i dobiti. i moći će se baviti tim istraživanjem. Ako to ocijeni korisnim. Ali su ovdje prije svega važna i korisna primjena primjena istraživanja u svrhu razvoja poljoprivrede, novih tehnologija i svega onoga što je vezano uz konkurentnost poljoprivredne proizvodnje i onoga što se zove dalje vođenje agrarne politike. Mi držimo da je potreba opravdana i da su za tu potrebu iskazali i svi ostali s kojima smo razgovarali. Također do pripreme ovoga zakona obišli smo i analizirali smo sve te institucije i upravo smo utvrdili da te koje su navedene ovdje da one najbolje odgovaraju konceptu i zadaćama koje se stavljaju pred tu novu instituciju. Hrvatski zavod za poljoprivredno-savjetodavnu službu ima jednu drugu ulogu, prijenos znanja i vještina poljoprivrednicima. On će kroz ovaj centar dobiti znanja savjetnici i vještine koje će moći prenositi poljoprivrednicima ako će i trebati. Primjerice, u ovome sada Zavodu za voćarstvo itd. već se vode istraživanja novih sorata itd. To će biti korisno, to će se prenositi poljoprivrednim savjetnicima kao temeljima onima koji će to prenositi dalje u praksu. Kada je riječ ukupno o poljoprivredi i ovome centru i uloga njegova u svemu tome ne smijemo s uma također ispustiti koju to važnost pridaje Europska unija poljoprivredi i ruralnom razvoju. 42% ukupnog proračuna godišnjeg, to je negdje oko 50 i nešto milijardi eura se godišnje izdvaja za poljoprivredu i selo. To znači da u tom je uključeno sve ono što smo pričali o potporama ali i sve ono što se odnosi na ruralni razvoj, i pomoć istraživanjima i pomoć zajednici u smislu edukacije i svega što je vezano uz razvoj i sela i poljoprivrede. Što se tiče samog teksta zakona on je prošao po nama sva tijela koja su uključena formalno pravno i mi smo uvažili ono što smo dobili od naših tijela koja su za to zadužena i držimo da smo učinili u okviru mogućega najbolji tekst zakona kojim držimo da ćemo osnovati efikasniju i racionalniju ustanovu odnosno instituciju koja će odgovoriti na ova pitanja i biti respektabilna u Hrvatskoj i izvan Hrvatske. Zahvaljujem. Hvala. Pet ispravaka netočnih navoda. Prvi je poštovani zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. **Koračević, Zlatko (HNS)** Hvala lijepo. Vezano na podatke koje je iznio gospodin državni tajnik. ja vas potpuno shvaćam i potpuno shvaćam vašu ulogu da ovdje u Saboru morate braniti nemoguće, to mi je potpuno jasno. Podaci o kojima se govori a kad govorim o smanjenju poljoprivredne proizvodnje su podaci proizašli iz statistike, podaci koje smo dobili ih Hrvatske gospodarske komore. Prema tome, ja shvaćam da ove tri ili četiri grupe proizvoda po po kojima pokušavate opravdati uspješnost naše poljoprivredne proizvodnje da je to jedna lijepa i mudra gesta, međutim ukupna privredna proizvodnja je u deset godina pala za 20%, podaci u Državnom zavodu za statistiku i Gospodarsku komoru. I spomenuli ste zašto ministarstvo nema pravo na jedan ovakav prijedlog i na osnivanje jedne ovakve agencije. Ja se potpuno s vama slažem, ali istovremeno pitam zašto Hrvatski sabor i hrvatska javnost nema pravo ili nije dobila mogućnost kroz zeleno izvješće što je obveza zakonska čuti kakvo je stanje u našoj poljoprivredi, obveze iz 2001. a još do danas nismo dobili nijedno izvješće. Da li Hrvatski sabor, zastupnici u Hrvatskom saboru i hrvatska javnost temeljem zakona ima pravo čuti zeleno izvješće i čuti …/Govornik se ne razumije./… **Šeks, Vladimir (HDZ)** Kolega, ovaj drugi dio Gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Gospodine potpredsjedniče. Ispravljam netočan navod državnog tajnika koji je rekao: "Poljoprivredna razmjena uvijek je bila problem i uvijek će biti problem.", što je potpuno netočno državni tajniče, apsolutno neprihvatljivo. 1992. godine Republika Hrvatska imala je suficit izvoza hrane i poljoprivrednih proizvoda nad uvozom u iznosu 16,4 milijuna dolara. 1993. godine suficit je iznosio čak 49,9 milijuna dolara, dakle u najtežim godinama novije hrvatske povijesti između pada Vukovara i pobjede u "Oluji" Hrvatska je mogla imati suficit. Danas to ne možemo. Tvrditi da je to će uvijek biti tako. Neće biti tako. Ovisi o vama i o nama.

dolarima odnosno eurima. Rekao je da je 126 indeks bio u dolarima a 113 u eurima. Međutim, to nije točno. Točno je da je 133 indeksnih indeksnih poena za devet mjeseci odnos 2007. i 2008. bio u dolarima a 127 indeksnih poena u eurima. Međutim, ono što je puno gore i lošije to je da je 17% u u tonama bio uvoz više mesa, da je u 49% bio više uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda a žitarica čak 168 indeksnih poena. ipak ta priča o eurima i dolarima nepotrebna ovdje jer taj uvoz je rastao i on nažalost stalno raste. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Evo, pravdajući potrebu za osnivanjem centra gospodin državni tajnik je rekao: "Nitko u Republici Hrvatskoj ne promatra cjelovito hrvatsku poljoprivredu.". A ja sam mislio da to radi Ministarstvo poljoprivrede. Pa možda možemo ukinuti ministarstvo jer ćemo osnovati centar. Hvala lijepa.

Međutim, tekst obrazloženja potpuno drugačije kaže: "cjelokupno predstojeće kratko razdoblje pridruživanja Hrvatske i ulaska u Europsku uniju zahtijeva u području poljoprivrede i " – naglašavam - "sela u razdvojnom smislu dostizanje kompatibilnosti". Gospodine državni tajniče, ako je to odupiranje stranim uticajima onda mi različito shvaćamo tu stvar. Kompatibilnost sa europskim selom i europskom poljoprivredom je propast za hrvatsku poljoprivredu jer je to poljoprivreda agro biznisa. Hvala lijepa.